Уважаеми господин Председател! „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 002-01-60, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 6 ноември 2020 г. „Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

в текста преди таблицата числото „14 841 255,5“ се заменя с „15 201 761,5“.

на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „8 338 530,8“ се заменя с „8 718 562,4“. на ред 5. „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „6 205 391,4“ се заменя с „6 185 865,8“.

на ред 1.1.1. „Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „12 169 140,2“ се заменя с „12 454 646,2“. - на ред 1.2. „Социални помощи

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 14 841 255,5 хил. лв., както следва:

уважаеми колеги! През 2020 г. всички са в непознати води заради здравната криза, която сполетя света с въздействие върху всеки аспект от социално-икономическия живот. Това изисква социален подход към структурирането на бюджетите за следващата година. Парламентарната група на „БСП за България“ не подкрепя бюджета на ДОО за 2021 г. като цяло, защото той утвърждава несправедливостта в живота на обикновения българин. Защото хората, които са най-ценният стратегически ресурс на държавата, отново не са в центъра на политиките, но и в него липсва визия и воля за решаване на основни проблеми на обществото ни, имитира се социална ангажираност, а всъщност се правят хаотични предизборни разходи. В интерес на истината, гледайки и анализирайки чл. 1, ал. 1, 2 и 3, които отразяват приходите, разходите и трансферите на консолидирания бюджет на консолидирания бюджет на ДОО за 2021 г., трябва да отбележим, че управляващите отстъпват от идеята за стабилност на финансовите системи, в случая на осигурителната система, което беше политика, яростно следвана от ГЕРБ в 11-годишното управление за сметка на ползвателите на тази система, но е обяснимо, защото предстоят избори. Въпреки опита този бюджет да бъде натрапчиво представен като социален и антикризисен, по-нататък става ясно, че това не е така. Бюджетите са инструменти за реализиране на политики. За съжаление, засегнатите от кризата и въобще уязвимите социални групи не намират подкрепа чрез този бюджет. Тоест, анализирайки разходната част на този бюджет, трябва да отбележа, че не способства за повишаване на социалната закрила на българските граждани във време на криза и няма как да бъде наричан „социален“. Видно е, че приходите нарастват с 8,3 млрд. лв., но в същото време се очертава дефицит от над 6,2 млрд. лв., тоест залага се на ръст от 50% спрямо дефицита от тази година, който ще се покрива с трансфери от държавния бюджет, тоест не от осигурителни, а от данъчни приходи.

Тези средства в повече ще дойдат от увеличаване на осигурителните приходи, от осигурителни вноски, от увеличена минимална работна заплата от 650 лв., каквото е предложението в Проекта, до 720 лв., каквото е нашето предложение, каквото е нашето предложение, а също и от завишаване на максималния осигурителен доход от 3000 лв., каквото е предложението в Проекта, на 3900 лв., каквото е нашето предложение. Ако се вгледате внимателно, ще видите и намаляване на получените трансфери от централния бюджет към държавното обществено осигуряване с 19 млн. 525 хил. 600 лв. Макар и не толкова значима сума, все пак това е по-малък дефицит в системата от този, който се предлага в Проекта на управляващите. Можем да направим сумата още по-голяма, ако заложим на по-голямо повишаване на доходите, което влияе на приходите от вноски, а също и на подобрена събираемост и по-ефективен контрол върху разходите, без да е за сметка на разходната част на бюджета и на ползвателите на осигурителната система и в най-голяма степен на пенсионната система. Видно обаче от Проекта на правителството, това са неща, които са им чужди. Видно от параметрите по чл. 1, чл. 2 и чл. 3 и нататък по приходите, разходите и трансферите с малки изключения са налице замразени осигурителни плащания на нивата от миналата година, а на някои – от години наред. Затова може да твърдим, че са налице рестриктивни мерки за всички осигурителни права, като минималният размер на среднодневното обезщетение за безработица, отглеждането на малко дете през втората година. Обяснявам, че то се прави за сметка на едни ползватели на осигурителната система на български граждани, за да може с освободените пари да се купуват гласовете и на други ползватели на осигурителната система. Това увеличение от 360 млн. 506 хил. лв. в приходната част, което предлагаме, е необходимо, за да се гарантират по-адекватно осигурителните права на осигурените лица и в по-голяма степен да се гарантира балансът в осигурителните С така предвиденото и предложено и съответно много аргументирано и обосновано от нас завишаване на приходите и преразпределяне на разходите предлагаме да се финансират предлаганите от нас алтернативни политики по разходите, като например: за преизчисляването на пенсиите – 800 млн. лв., увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от една до две години – 73 млн. лв., за увеличаване на обезщетението за безработица – 28 млн. лв., и така

по § 1, е свързано с увеличаване на приходите от осигурителни вноски по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и по бюджета на фонд „Пенсии“. Става въпрос за увеличение на приходите с 200 млн. лв. Защо правим това предложение? Защото не само през последните четири години, а и доста години назад, приходите в бюджета на държавното обществено

с 338 млн. лв. повече, отколкото беше програмата, заложена в края на миналата година. Затова ние предлагаме увеличение на осигурителните вноски с 200 млн. лв., за да може да покрием няколко политики. По-нататък вероятно ще стане въпрос за тях, но това, което отсега искам да кажа, е, на първо място, осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от 1 януари 2021 г. Според нас не е нормално минималният и максималният размер да се увеличават, да се осъвременяват по-точно, от 1 януари, а останалите пенсии с 5% при това от 1 юли. Затова правим това предложение. На следващо място, предложението, което правим, е да се увеличи процентът за година осигурителен стаж от 1,2 на 1,3. Това е най-естественият, най-нормалният начин за повишаване на, забележете, всички пенсии с 10%, при това справедливо през осигурителния принос. И последното предложение, което правим, е обезщетението за отглеждане на малко дете. Правим едно скромно предложение за увеличение само с 40 лв., с колкото се увеличава и минималният размер на минималната работна заплата. Надяваме се, това предложение да бъде подкрепено от народните представители. Благодаря Ви, господин Адемов. Реплики? Госпожо Лечева, имате думата за изказване.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

осигуряване отразяват заложените политики, общата философия и визия на управляващите към осигурителния модел, модел на държавното обществено осигуряване, който се основава на няколко основни принципа: солидарност, справедливост, устойчивост, но за да бъде той успешно реализиран и прилаган, най-важно е да има доверие в него. Трудно могат да бъдат решени най-тежките проблеми днес пред обществото чрез този бюджет. Нещо повече, така предложените мерки опорочават и изкривяват структурата и баланса на този основополагащ социален модел, приет с консенсус

дупка, която ще се попълва от други данъци, отнети от работещите. Само да Ви кажа, че през миналата година дефицитът беше 4 милиарда. Това означава увеличение на зависимостта от бюджета на от държавния бюджет, което е огромен натиск върху публичните финанси. В дългосрочен план финансовата стабилност и политика, свързана с общественото осигуряване, ще бъде застрашена по мнението на редица специалисти и експерти, които се изказаха. Кои са най-тежките проблеми, които трябва да реши този бюджет? Ниските доходи на пенсионерите, огромното социално разслоение, високата смъртност, ниската раждаемост. Но и този бюджет продължава разтварянето на ножицата между стари и нови пенсии, и той не предлага социална адекватна защита на краткосрочните обезщетения за майчинство и за безработица, лишават се от достойни доходи и обезщетения в период, в който са останали без трудови доходи, редица български граждани, стотици български граждани, които са внасяли своите осигуровки и своя принос, осигурявайки се срещу този риск. Ние вече заявихме, че ще бъдем категорично против заложения подход за нарастването на минималната пенсия за стаж и възраст. Доходите на българските пенсионери са ниски по много причини и тук се изисква сериозен анализ и дебат как да се увеличат – дали през пенсиите, или по линия на социалното подпомагане? Другият също сериозен проблем, който се създава с този бюджет, е фактът, че повече от половината пенсионери ще получават минималната пенсия, без да имат необходимия принос за това. Това от своя страна поражда недоверие и несигурност в системата, демотивира младите и работещи граждани да се осигуряват на реалните доходи, което означава да минат и в сивия сектор. Политиката по прилагане на заетост, свързана с ковид пандемията. Средствата, които сте определили по мярка 60/40, са твърде ограничени – 300 млн. лв. С тях ще се изплащат текущи договори до края на годината, или това ще бъдат разходи до края на годината и за цялата следваща – 2021 г. Тази мярка, вкарана чрез фонд „Безработица“, ще лиши от възможност да се възползват от нея всички самоосигуряващи тъй като те не внасят вноски към този фонд. За постигане на устойчивост и фискална стабилност, към която всички пледираме, се изисква и политическа воля, политическа воля за повишаване на максималния осигурителен доход, чието замразяване през последните години ощетява приходите към осигурителните фондове. Изискват се и редица други мерки, които в последните години ние неглижирахме, а именно ограничаване на инвалидните пенсии, ревизии на всички инвалидни пенсии, разширяване на кръга на осигурените лица, повишаване на събираемостта на осигурителните вноски. Ето защо след всички тези аргументи, които представих, които са в ущърб на системата, които опорочават и изкривяват социалния модел на държавното обществено осигуряване, ние категорично ще бъдем против § 1, който определя политиката и философията на този бюджет.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Министър! Паралелната държава не е българско изобретение, но тя се среща най-често там, където обществата са по-скоро бедни, и там, където неравенствата са силно разграничени в едно общество. Бюджетът, естествено, тогава в такава държава има две реалности. Единият бюджет е този, който вижда управляващият от джипката. Вторият, който трябва да бъде за хората, както се каза няколко пъти пред обществото, трябва реално да стигне до хората, но това не се случва. Най-социалният бюджет всъщност няма да се окаже толкова социален, защото съвсем скоро ще се наложи ние да го променим и тогава ще се види провалът на този бюджет. Ето го и паралелът, като говорим, че сме в една паралелна държава. Какво се предлага за пенсионерите и това, което аз бих искала да видя, това, което биха искали да видят хората, какво предлагате Вие? Вие предлагате бонуси от 50 лв., но само до месец март. Нали този бюджет е до края на годината, къде е визията за пенсионерите? Какво предлагаме ние? Преизчисление на пенсиите, така както искат хиляди пенсионери, защото това е по-справедливият принцип. За родителите. Имаше големи обещания, видиш ли, че всички деца са равни и всички те ще получават помощи от 40 лв. Всъщност се оказа, че няма да бъде така и бяха излъгани, но в същото време това, което правите за поредна година, е да замразите обезщетението за отглеждане на дете от една до две години, което много пъти сме казали, че е изключително мизерно. Това е политиката към родителите. Какво предлагаме ние, какво искат майките? Искат това обезщетение да бъде обвързано поне с минималната работна заплата. За тези, които остават без работа – толкова актуална тема напоследък, краткосрочните обезщетения за безработица. Добре, че беше кризата да ги увеличите по средата на годината поне с малко – от 9 на 12 лв. Какво очакват хората? Когато излязат извън пазара на труда, когато останат без доходи, те да имат такива обезщетения, че да заместват достойно доходите им от труд. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме това обезщетение да бъде 17,50 лв. на ден – минимално дневно обезщетение, за да бъде то поне колкото е линията на бедност, или 367,50 лв. Бюджетът, въпреки крещящата нужда от подкрепа, всъщност е копи-пейст от този бюджет, който ни се предлага за 2019 г., само че с някакви завишени суми, но липсва основното – липсва инструментариумът, за да може да има поглед за бъдеще, защото сме отговорни пред всички хора днес в тази трудна ситуация, да има реално подкрепа за хората, а не само такава, каквато я виждате вероятно Вие от Вашите лъскави коли. Какво предлагаме в чл. 1, който е най-важен, защото чрез тези промени се оформя основната политика, която ние предлагаме за хората? На първо място, увеличението на осигурителните приходи от осигурителни вноски, които ще се получат от увеличение на минималната работна заплата и увеличението на максималния осигурителен доход. Безспорно е, че в отделни фондове има нарастване на разходите, но на практика нивата на обезщетенията в случаите на отглеждане на дете от една до две години, предсмъртно осигурено лице, както и минималното дневно обезщетение, остават изключително ниски и няма достатъчна адекватност на защита на доходите на осигурените лица. Някои социални и осигурителни показатели. Как точно в тази година, когато се очаква сериозен ръст на безработица, средногодишният брой на безработните лица е предвиден да бъде по-малко? Второто, ръстът на средносрочният брой осигурени лица също се увеличава, а ние очакваме доста по-голяма безработица. По политиката по приходите. Отново максималният осигурителен доход не се повишава

Понеже ми свърши времето, има някои неща, които бих казала, но ще продължа в следващите разглеждания и предложения. Накрая искам да се обърна към Вас, колеги отдясно, управляващи от Политическа партия ГЕРБ и придружни партии:

Има един въпрос, който стои от приблизително три години в тази зала, когато гледаме държавния бюджет на общественото осигуряване, това е ролята на максималния осигурителен доход.

при положение че богатите хора де факто имат много по-малка данъчна тежест? Защото, ако вдигнем максималния осигурителен доход, както се е правило през годините или както БСП предлага в момента от 3000 на 3900 лв., това са приблизително 380 млн. лв. в държавното обществено осигуряване, уважаеми господин Валери Симеонов. Вие сте прагматичен човек и винаги търсите откъде трябва да се намерят средства и ето това е един начин, по който де факто не наказваме някого, напротив, ние увеличаваме приноса в осигурителната система и хората, които се осигуряват на по-високи доходи, един ден ще имат по-високи пенсии, Съответно Вие трябва да сте съгласни с едно такова предложение, само че госпожа Сачева пази този доход на 3000 лв. Молбата ми е Вие да излезете и аргументирано да обясните на опозицията – малко да разчупим наистина разговора, но по-скоро е монолог

защото приносът ще е много по-голям в държавното обществено осигуряване, ще има много повече средства за увеличаване на пенсиите, а в същото време сме стимулирани и показваме на всички останали български граждани, че е хубаво да се осигуряват на реалните си доходи, защото по този начин ще имат и по-високи пенсии в бъдеще. Само че не водим такъв дебат в тази зала. Вие бягате от този дебат или пък не давате конкретен отговор на нашите конкретни предложения – защо от 3000 лв. да не стане 3900 лв.? Примерно това може да бъде обвързано и с максималната пенсия. В крайна сметка, когато се вижда, че в продължение на три години максималният осигурителен доход не е пипан, е нормално да има някакво действие в тази посока. Приказките: „Ние от ГЕРБ няма да увеличаваме данъците и осигуровките“ – са пълни глупости.

колкото си по-заможен, колкото по-голяма заплата получаваш, натискът върху твоите доходи е много по-нисък. Човек, който взема 3000 лв., неговата максимална тежест е 33%, а този, който взима двойно повече – 6000 лв., неговата тежест е 16%. Каква е логиката?

Никой няма да Ви се разсърди, никой няма да Ви се обиди освен хората, които не желаят да се осигуряват на тази сума. Само че в крайна сметка тази система е солидарна, тази система е солидарна, така е създадена и съответно ние трябва да следваме тези принципи на солидарност. Това е начинът – чрез една подобна промяна,

е нормално да имате по-големи приходи. Хората не ще имат нещо против, защото това ще е стимул, те ще имат и по-големи пенсии, и в крайна сметка показвате на хората, че трябва да се осигуряват на реалните доходи, за да имат и по-високи пенсии. Така че, ако не съм прав, госпожо Министър, моля да излезете и да ме опровергаете. Благодаря Ви. Заповядайте, имате думата, госпожо Клисурска.

как се справяме с доходите на българските граждани, какво мислим по този въпрос, какво мислим за неравенствата, какво мислим за социално-уязвимите групи, за майките, за пенсионерите. Общо взето бюджетът на залага принципите и би трябвало да залага онези принципи на социалната, солидарна и справедлива държава. За съжаление, бюджетът, който ни се предлага за следващата година, предлага тотален хаос и объркване на целия пенсионноосигурителен модел. Казвам всичко това и ще го аргументирам с факти. Това, което правите с пенсиите, е, че завишавате разходите с 1 млрд. 700 млн. лв. по отношение на разходите за пенсии. Какво се случва там, какво правите Вие? Правите едно стихийно, популистко предложение и тази Ваша загриженост за българските пенсионери изкривява изцяло принципа на пенсионната система. Стихийното и изпреварващо нарастване само на минималната пенсия прави така, че минималните и средните пенсии достигат едни и същи нива, но нищо не правите по отношение на онази огромна ножица между старите и новоотпуснатите пенсии, защото ръстът на средния осигурителен доход в рамките на тези 10 – 11 години, в които не е правено преизчисление на пенсиите, е нараснал с 230 на сто. Нищо не правим по този въпрос, но правим предложение за увеличаване само на минималната, и забележете, на максималната пенсия, на тавана на пенсиите. Когато господин Стойнев преди малко говореше за максималния осигурителен праг, уважаеми дами и господа, отворете Кодекса за социално осигуряване и там ще видите, че максималният осигурителен доход е обвързан с тавана на пенсиите. След като расте таванът на пенсиите, защо не пипате максималния осигурителен доход? Какво предлагаме ние от БСП? От една страна, предлагаме единствения справедлив инструмент, свързан с пенсиите, защото няма как да увеличаваме само минималната и максималната с 20%, а останалите с 5%. Какво правим с онези милион и седемстотин и над милион и седемстотин български пенсионери, които в най-тежките месеци ще получават пенсии, близки до минималната, но техните пенсии няма да бъдат увеличени? Те ще бъдат увеличени само и единствено с 5%. Това ли Ви е справедливостта? Какво правим с онези високодоходни групи, които получават възнаграждения над 3000 лв.? Нима те не трябва да понесат своя осигурителен принос върху осигурителната система? И затова ние от БСП предлагаме увеличаване на максималния осигурителен доход,

които ще стигнат, които ще са достатъчни до голяма степен да покрият разходите и този инструмент, който предлагаме ние, свързан с преизчислението на пенсиите. Искам да спомена и нещо много важно – какво правим с българските работници? В момента увеличаваме минималната работна заплата само и единствено с 6%, но ги противопоставяме на онези хора, които работят в бюджетната сфера, като вдигаме техните възнаграждения с 10%.

Защото за годината, в която живеем, в момента тази изключително сериозна заплаха е влязла в почти всяко българско семейство, ние предлагаме замразяване на обезщетението за отглеждане на дете на 380 лв. Как 380 лв. – прагът на бедността, ще стигнат на българските майки, а Вие казвате: замразяваме това обезщетение за отглеждане на дете, защото стимулираме по някакъв начин майките да се върнат и да работят? Коя българска майка ще си позволи в момента да си остави детето и да се върне на работа? Затова ние предлагаме обвързване на минималното обезщетението за отглеждане на дете от една до две години поне с минималната работна заплата

Реплики? Други изказвания? Процедура колеги, уважаема госпожо Министър! Разглеждаме един от най-важните закони – след следващия, който е Законът за държавния бюджет. Колегата Драгомир Стойнев подкани неведнъж народните представители и министъра на социалната политика да излязат на тази трибуна и да кажат защо не харесват предложенията на опозицията, защо не искат 3900 лв. максимален осигурителен доход,

да си говорят от опозицията, а управляващите да мълчат. Какъв е смисълът, колеги, от разглеждането на тези точки днес, ако Вие не си защитите Вашите предложения, ако не оборите нашите предложения? Госпожо Министър, призовавам и Вас: вземете отношение, затова сте дошла,

Продължаваме с изказванията, колеги. Има ли други изказвания? Има. Господин Недялков.

от числата, които са записани в чл. 1? Управляващите имаха едно основно правило, когато гледаме бюджета на държавното обществено осигуряване, говореха всяка година от трите години досега, че намалява дефицитът в системата на държавното обществено осигуряване. Вземайки предвид ситуацията, в която сме сега, пред Вас е един бюджет, в който тенденцията започва да се обръща. Досега гордостта на управляващите беше, че собствените приходи в системата на държавното обществено осигуряване растат и техният дял се увеличава спрямо общия бюджет. Хубаво, но за следващата година в бюджета е предвидено обръщане на тенденцията, и не само това. Очакванията и мотивите, които бяха изложени в представянето на бюджета от Министерския съвет, говорят, че тази тенденция в следващите години може да се обърне обърне и държавното обществено осигуряване да бъде сериозно дофинансирано с бюджетни средства. Тук именно идва правилото, че че трябва да се подкрепи едно предизборно обещание на управляващите, които казват, че трябва балансирано повишаване на пенсиите, от една страна, с намаляване на дефицита на системата при спазване принципите на държавното обществено осигуряване. Това е от една предизборна програма, която беше афиширана, и тя спечели изборите. изборите. Сякаш трогнати от това нещо, предлагаме нашите числа в изменението на бюджета, които имат друго съотношение. Ето какво е то: правителството предлага съотношение, което е 56,19% собствени приходи, а ние предлагаме да запазим тенденцията и да направим собствени приходи в размер на 57,35%. Затова, уважаеми дами и господа, Вие имате мотив да подкрепите нашето предложение. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Продължаваме с изказванията. Не виждам желаещи за изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

народни представители: за 55, против 81, въздържали се 25. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Гьоков и група народни представители. Госпожо Александрова?

В чл. 2, ал. 2 числото „11 208 803,2 хил. лв.“ се заменя с числото „11 408 803,2 хил. лв.“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Гьоков и група народни представители.

на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „5 723 874,3“ се заменя с „6 009 380,3“.

Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. чл. 2: Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 782 949,4 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 11 208 803,2 хил. лв., както следва: съгласно таблицата.

Уважаеми господин Председател, в началото на дебата по текстовете от чл. 2, тъй като става неясно

Ще помоля някой от вносителите на предложението да излезе да ни разясни за какво става въпрос, за да може и ние да сме по-аргументирани в изказванията си. От вносителите например Владислав Николов,

Дадох Ви думата, изказахте се. Благодаря Ви. Ако няма други изказвания, закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

64, въздържали се 27. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от Комисията на народния представител Георги Гьоков и група народни представители. Колеги, моля,

Уважаеми господин Председател, гласувах против текста на ал. 2, защото е най-нормално. Излязох преди да се обсъжда текстът и помолих някой от вносителите да излезе и да обясни какво представляват тези промени, които се предлагат.

Уважавам Ви точно за това. Както виждате, много меко и внимателно подхождам към случая. Заповядайте, госпожо Савеклиева. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! чл. 3 има предложение на народните представители Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 752 182,9 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по по разходите и трансферите на обща сума 918 958,3 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва: съгласно таблицата.

ХРИСТОВ: Госпожо Димитрова? Ще изчакаме, когато се включат останалите народни представители, които са дистанционно.

Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6: „Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 294 668,1 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 316 010,3 хил. лв., както следва: съгласно таблицата.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: чл. 7: „Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 358 551,7 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 711 611,5 хил. лв., както следва: съгласно таблицата. (3) Приема дефицит

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Гьоков. Гласували

2. В ал. 3 числото „5 840 564,2“ се заменя с „5 821 038,6“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 234 101,9 хил. лв., както следва: съгласно приложената таблица. (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 517,2 хил. лв., както следва: съгласно приложената таблица.

Гласували 138 народни представители: за 92, против 32, въздържали се 14. Предложението е прието.

За поредна година властта в лицето на правителството и мнозинството в Народното събрание, формирано от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, няма воля да повиши максималния осигурителен доход и на практика бюджетът на държавата ще се пълни от осигуровките и данъците на бедните. Няма да сбъркаме, ако кажем, че от 11 години, откакто България се управлява от ГЕРБ, най-бедните плащат сметката и в здравеопазването, и в пенсионната система, и не само там. Затова българите са с убеждение, че данъчно-осигурителната система в България не функционира справедливо и трябва да се ревизират, реформират, променят и както искате го наричайте това. Не че не правихте тези ревизии и реформи през тези 11 години на управление, но все в посока, предизвикваща недоволство и установяване на още по-голяма по-голяма несправедливост. С предложенията в бюджета продължавате в този дух. В приходната част най-възмутително е, че максималният осигурителен доход на всички осигурителни лица не се променя, а остава 3000 лв. Традицията при управление на ГЕРБ е да се задържа ръстът на този параметър от приходната част на бюджета. Ако следваме наистина някаква елементарна логика, щом се увеличава минималната работна заплата и минималният осигурителен доход с 6,57% трябва да се увеличи и максималният осигурителен доход, поне с толкова. Няма как отново да не направя констатацията, че основен принцип на ГЕРБ, без значение с кой са в коалиция, остава облагодетелстването на високодоходните групи по линия на данъчните и осигурителните задължения за сметка на тези с ниските доходи. Ефектът отново е задълбочаване на бедността – особено на неравенствата. За пореден път ще обърна внимание, че по този начин се ограничават приходите в държавното обществено осигуряване в здравната система, а задържането на ниски нива на задържането на ниски нива на максималния осигурителен доход води до несправедливо ограничение на достъпа на осигурените лица до справедливи и адекватни обезщетения. Считам за справедливо максималният размер на осигурителния доход да се увеличи поне на 3900 лв. с тенденция в близко бъдеще да отпаднат и максималният месечен размер на осигурителния доход, и таванът на пенсиите. Това сме предложили в нашия алтернативен бюджет. Всички са убедени, че размерите на максималния осигурителен доход трябва да се увеличават, както става с минималния осигурителен доход и минималната работна заплата. Ако това не се прави планово и постепенно всяка година – на следващите, които ще управляват страната от догодина, ще се наложи да го увеличават със сериозен скок, и по този начин ще се създаде напрежение в обществото. Но това ще го правят други, а сега това е поредният предизборен реверанс към една група осигурени лица – тези с високи доходи. Справедливостта, солидарността и грижата за хората с ниски доходи около прага на бедност изискват да се вдигне максималният осигурителен доход. Дори увеличаването да не е в размер на 10 минимални работни заплати, каквито са препоръките на то поне да е с ръста на минималната работната заплата. Мога да Ви припомня много факти, но едва ли е нужно. Все пак ще обърна внимание, че от 2000 г., когато е въведен максималният осигурителен доход, той расте ежегодно, докато на власт идва ГЕРБ през 2009 г. и е замразен на 2000 лв. – на нивата от 2008 г., и така до 2013 г., когато става 2200 лв. При Орешарски става 2400 лв. и отново на власт идва ГЕРБ, и отново замразяване на нивата от 2600 лв. – до 2018 г., с идеята да остане такъв до края на мандата от 2021 г., но изненадващо неаргументирано и немотивирано през 2019 г. бе увеличен на 3000 лв., което е крачка в правилната посока, но съвсем недостатъчна. Това означава само едно, че когато управлява ГЕРБ, доходите на богатите нарастват по-бързо, отколкото на всички останали. Благодарение на ГЕРБ богатите внасят все по-малка част от доходите си в осигурителните системи. Това се нарича регресивна осигурителна ставка. Нали сте наясно, че когато доходите на богатите растат с по-бързи темпове от на всички останали и при условие, че осигурителният доход е замразен на ниски нива, то те връщат в обществото все по-малка част от това, което печелят от него. Това съчетание с плоския данък върху доходите води дотам, че колкото по-богат е човек – с по-високи доходи, толкова по-ниска е данъчно- осигурителната му тежест – точно обратно на всички държави, които сме склонни да сочим като пример във всяко едно отношение. Не се чудете защо с всяка изминала година от Вашето управление неравенствата вместо да се преодоляват се задълбочават. Затова подкрепете нашето предложение, защото то е минималното, което можем да направим – да вдигнем

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева! В чл. 9 се правят няколко предложения, а именно определят се размерите на месечния осигурителен доход и всъщност минималните осигурителни прагове по икономически дейности и квалификационни групи предлага се минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и максималният месечен размер на осигурителния доход. Уважаеми дами и господа, казвах го по чл. 1, но ще го повторя. От 738 групи – максимални осигурителни доходи по икономически дейности – 563 групи, попадат в обхвата на минималната работна заплата. Средното увеличение по икономически дейности ще бъде около 4,5 до 4,7%. Това предложение е изключително адекватно и то показва визията на държавата по отношение на икономиката, на работещите, защото държавата може да се намеси по отношение на тези икономически прагове. Това Вие го направихте, когато намалихте ДДС на ресторантьорите с 9%, увеличихте осигурителните прагове за хората, които са заети в този бранш. Ние виждаме вече резултата по икономическата дейност, че вече хората, които работят в този бранш, получават по-високи доходи. Задавам въпроса: защо държавата години наред този механизъм, този инструмент не го използва с аргумента – бойкот от страна на работодателите? Ако погледнем статистиката, ще видим, че нивата на възнагражденията в България са много, много по-ниски спрямо Люксембург – държавата с най-висока минимална работна заплата –девет пъти по-ниски.

по-ниски? Тук не виждам визията на държавата по отношение на работещите, на онези хора, които са гръбнакът на българската икономика, не виждам никакъв инструментариум по отношение на минималната работна заплата. В момента в Европейския съюз се води дебатът за тези нива на минималната работна заплата и от целия дебат виждаме, че тя не трябва да пада по-ниско от 50% от средната. Това, което ни предлагате Вие, е е далеч по-ниско и то отговаря на въпроса: каква е грижата на държавата по отношение на работниците? Искам да кажа и няколко думи по отношение на максималния осигурителен доход, независимо че някои от моите колеги засегнаха темата. Но нека да погледнем как е и в другите страни – в 15 страни от Европейския съюз няма ограничение на максималния осигурителен доход. Това са държави, в които общо взето приносът на всички работещи към осигурителната система е на база на дохода, който получават. В момента около 120 хиляди български работещи получават възнаграждение над 3000 лв., но те не внасят своите осигуровки в осигурителната система. Защо няколко години вече ние не повишаваме максималния осигурителен доход, а сега го замразяваме, след като Кодексът за социално осигуряване казва, че размерът на тавана на пенсиите, каквито сега сте ги заложили, трябва да бъде 40% от максималния осигурителен доход? Сметнете си всички това, което предлагате по отношение на пенсиите, и това, което в момента се случва с максималния осигурителен доход, отговаря ли на това, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Ние предлагаме едно справедливо нарастване на максималния осигурителен доход и поне да може хората да се осигуряват на размери от 3900 лв. и да внасят в осигурителната система. Искам да спомена нещо важно и свързано със самоосигуряващите се лица. По време на Комисията заместник-министър Русинова спомена, че тази година бюджетът, който предлагате, не засяга доходите на осигурените лица. Ето я целевата група, на която засягате доходите! Това са самоосигуряващите се лица, които от следващата година трябва да внасят по-високи осигуровки, те не са защитени по никакъв начин с нито една икономическа мярка. Единствената икономическа мярка, която беше предприета от държавата по отношение на самоосигуряващите се лица, беше свързана с кредити. В момента в този бюджет, който ние виждаме тук и след

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Гласували

на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване за 2021 г. – 350 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С много резерви и уговорки ще подкрепим увеличаването на минималната пенсия, въпреки че с този размер тя остава далече от прага на бедност – 368 лв. Ще подкрепим и допълнителните 50 лв. – няма как да не подкрепим предложения, които вдигат доходите, макар и малко, защото милион и 276 хиляди български пенсионери живеят под прага на бедност за 2020 г. Не че с това вдигане на минималната пенсия ще станат по-малко бедни и въпреки че ще я доближат, ще си останат обречени на продължаващата бедност. Разбирам мотивите Ви, колеги от „Обединени патриоти“, но не се прави така, друг трябва да е подходът. В пенсионния модел трябва да има логика, последователност и устойчивост, за да имат доверие в него. Може да се променят много неща, но при всички случаи не трябва да се нарушава основният принцип – пенсиите да се отпускат и изплащат според осигурителния принос, тоест според времето, през което човек се е осигурявал – осигурителен стаж, и според дохода, върху който се е осигурявал – осигурителния доход. Другото е несправедливо, а с предложеното увеличение на минималната пенсия и максималната пенсия с по 20 на сто, на всички останали с 5 на сто нарушавате принципа и установявате несправедливост. Тази несправедливост тотално ще срива доверието от страна на осигуряващите се в пенсионноосигурителната система и ще създава напрежение сред ползвателите. Ще Ви цитирам една гледна точка от интернет, от социалните мрежи. Цитирам дословно: „Цял живот съм блъскал в България и едвам се пенсионирах, а мои познати ходеха в чужбина и работеха без осигуровки. Сега взимат колкото мен вече. За какво съм се осигурявал?“ За съжаление, така ще си казват все повече хора в България, ако размерът на осигурителното плащане, в случая пенсия за изслужено време и старост, не зависи от размера на осигурителните вноски и тяхната продължителност. Тогава защо въобще е осигурителната система, а не плащаме пенсиите със средства от данъчната система, като социална помощ за възрастните в размер, зависещ не не от осигурителния принос, а от благоразположението и настроението на управляващите? Какво налага увеличаването на минималната пенсия? Разбира се, много неща го налагат, но в случая водещо е предизборното обещание на „Обединени патриоти“, разбира се. В това няма нищо лошо, но защо не държите докрай на обещанието си в цялост, защото наред с увеличаването на минималната пенсия на 300 лв. стоеше обещанието за преизчисляване на всички пенсии?! С така направеното предложение вече всеки втори пенсионер ще получава една и съща пенсия, без да се отчита осигурителният му стаж и внесените от него осигуровки. А другите пенсии – само с пет на сто. Това е безпринципност и хаос. И добре, че се отказахте от намерението да индексирате едни пенсии – по-ниските до прага на бедност, с 10%, а другите – по-високите от прага на бедност,

Далече сте от нивото на адекватност на пенсиите, защото и след тези Ви действия почти две трети от българските пенсионери ще останат под прага на бедност. Защото пенсиите са основен източник на доходи за лицата в надтрудоспособна възраст. Повтарям, никаква визия в това предложение за определяне на пенсиите според осигурителния принос, а всички под прага на бедност да се допълват до него, но не от фонд „Пенсии“, а от системата за социалното подпомагане. Не е късно да променим нещата – решението е в преизчисляването на пенсиите, което сме предложили в Преходните и заключителните разпоредби. Подкрепете го, пари има! Само за раздаването по 50 лв. на калпак ще се похарчат 1 милиард 300 милиона. Защо не повишим ефекта от този сериозен разход и да подкрепим пенсионерите според осигурителния принос чрез преизчисляване на пенсиите? Нашето предложение е налице, то е в Преходните и заключителните разпоредби. Очаквам поне от „Обединени патриоти“ да бъде подкрепено. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гьоков. Има ли реплики? Има ли други изказвания? Изказване? Имате думата, господин Сиди. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Да, наистина днес изпълняваме предизборно обещание на „Обединени патриоти“ и в това няма нищо лошо.

Сега излизате и казвате: ама това, което правите, не е хубаво! Кога точно да Ви вярваме? Ние, разбира се, не Ви вярваме. Разбира се, не Ви вярват и българските граждани – доказаха го през 2017 г., ще го докажат и в 2021 г. по простата причина, че това лицемерие трябва да има някакви граници. Когато говорим за онази най-уязвима група от българските граждани, а именно пенсионерите, всяко увеличение е в плюс. Така че, уважаеми колеги отляво, спрете с това лицемерие! Дайте да подкрепим това предложение и да продължим напред, за да може в крайна сметка за бъде добре за всички български граждани пенсионери – най-уязвимата българска група. Благодаря Благодаря, господин Сиди. Реплика – господин Адемов. Втора реплика – господин Гьоков, и трета реплика – господин Ангелов.

изпълнявате предизборното си обещание. Да, това е така! Само че, може ли да ми кажете къде във Вашето предизборно обещание пише, че осъвременяването на минималната пенсия ще бъде от 1 януари?

Точно 398 милиона за следващата година. Така че, малко по-скромно с Вашите похвали, защото това, което правите за хората на минимален размер, е за сметка на всички останали. Нещо повече, за сметка и на данъците, защото дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година е 6 милиарда и 205 милиона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Адемов. Господин Гьоков.

Въпросът е, когато правите реплика, да слушате какво Ви се говори. Никой от тази трибуна, никой дори не мисли по този начин – че е лошо да се увеличава минималната пенсия. Само че аз Ви казах: не се прави така,

както е предложението на ДПС и нашето предложение – чрез тежестта на осигурителната година минималната пенсия да стане 300 лв. Защо го правите изкуствено, а всички други ги оставяте във въздуха? Просто слушайте какво Ви се говори и не обвинявайте хората, само за да си мислите, че получавате някакви бонуси за Вас, като обвинявате другите. Хората гледат и наблюдават кой какво прави, и ще го оценят накрая на изборите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков. Господин Ангелов.

Господин Председател! Господин Сиди, мисля, че не обяснихте правилно на „БСП за България“, че те близо четири години критикуват „Обединени патриоти“, че не сме си изпълнили един от основните ангажименти в предизборната програма. Това беше три години и нещо всеки божи ден – то Гьоков, то Корнелия Нинова, всеки се упражняваше върху „Обединени патриоти“, че не сме изпълнили ангажимента. Ние го изпълняваме и той е справедлив, господин Сиди. Това трябва да обясните. Защото тези хора, които са с минималните пенсии, са с минимални пенсии не защото нямат трудов стаж, колкото е по закон, и годините за пенсиониране, а защото в техен ущърб е това, че те са работили преди 1999 г., голяма част от годините им, или са работили в началото на демокрацията, когато българската държава, за съжаление, не защитаваше работниците и фирмите ги осигуряваха на по-ниски доходи, и нямаше как някой да се оплаче, защото нямаше как да започне друга работа. И тези хора не са виновни, че българската държава не ги е защитила. А много е интересно, господин Сиди, да обясните защо БСП защитава модела „Костов“ за пенсиониране, защото той беше несправедлив и ощети именно тези хора, които вярваха на БСП, а и на ДПС включително. Обяснете също и на електората на ДПС, голяма част от

Благодаря Ви, господин Председател. В дупликата си ще бъда изключително кратък. Да, така е, господин Ангелов. За съжаление, българските граждани обаче помнят много добре и времето, когато БСП управляваше и пенсията беше около един долар. Твърдо вярвам, че българските граждани не забравят чак толкова бързо. Българските граждани помнят много добре – всяка година от тази трибуна Вие от БСП излизахте и обяснявахте как: „Ето, сега Патриотите къде сте, да подкрепите нашето предложение от 300 лв.?“ Всяка година го правехте. Всяка година! Така че това, което казахте, господин Ангелов, е абсолютно вярно, и аз съм абсолютно съгласен, че българските граждани ще оценят това, което сме направили. Да, изпълнили сме своето предизборно обещание, да, за ужас на БСП, които не успяха три години и половина с атаките срещу нас. Но в крайна сметка, пак казвам, българските граждани са достатъчно мъдри, за да разберат кой точно направи така, щото минималната пенсия да бъде 300 лв. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ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

Този скеч, който разигравате с една цел – да покажете загриженост към българските пенсионери, струва много на българските граждани и той има много висока цена. Този политически тарикатлък, който проявявате днес в пленарната зала, струва милиони. Струва милиони, които вземате, и най-вече абсолютно несправедливо от осигурителните вноски, които са полагали други български граждани. Вие зачеркнахте с това Ваше решение и по начина, по който го предлагате, квалифициран труд на учители, на инженери, на всички онези, които са допринасяли за съграждането на тази държава, с Вашия тарикатлък по този начин. Той струва 390 милиона, както казаха преди малко, и ние казахме, че ще го подкрепим. Ние не сме против увеличаването на пенсиите, но то да бъде логично, законно и най-вече справедливо – според приноса, който всеки един всеки един гражданин е внасял в осигурителната система. Днес Вие на цената на милиони левове, на цената на това да прекършите, да опорочите и да изкривите един модел, който всички предложиха и приеха с консенсус,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Тази дискусия ми се струва, че трябва да я водим малко по-спокойно, защото едва ли има някой в тази зала, който да е против този размер,

478 милиона за следващата година. Това е половин милиард, част от дефицита на държавното обществено осигуряване. Половин милиард, който е на базата на дългово финансиране. Внуците на сегашните пенсионери, които ще получават 300 лв., ще плащат този размер някога. Няма никакъв проблем според Вас, добре. Аз искам да кажа нещо друго обаче. Проблемът е в това, че даваме лош сигнал към тези, които са в началото на осигурителния си път в момента. Всички тези младежи и девойки, които стартират осигурителния си път, няма да имат мотивацията да се осигуряват върху реалните доходи. Защо? Защото идва едно правителство и казва: ние определяме минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както преди малко беше казано тук, на еди-колко си лева. Когато става въпрос за такъв подход, трябва веднага да си дадем сметка за основния принцип в осигуряването. А основният принцип в осигуряването е осигурителният принос да определя размера на пенсията, а всички тези, които са повече от половината пенсионери в България в момента – 1 милион и 12 хиляди, ако не бъркам числото, пенсионери ще получават вече минимален размер на пенсията. Половината пенсионери в България ще получават минимален размер на пенсията. На следващо място, тези, които получават минималния размер на пенсията, нямат осигурителен принос. Близо две трети от тези хора, ако им изчислиш реалния размер на пенсията, излиза сметката по следния начин: до месец юли, когато започва осъвременяването на всички пенсии с 5%, всеки месец по 90 милиона трябва да додава бюджетът, за да може да се получава този размер на пенсията. Ето това е проблемът. Аз не казвам, че това са много пари за пенсионерите, но пенсионният доход е заместващ доход – това е определението за пенсия. Определението за пенсия е доход, заместващ доходите от труд. Това е математически модел, а не моделът на Иван Костов. Това е математически модел. Оттам нататък в Конституцията държавата е установила други модели на подпомагане. Социално подпомагане има, нали така? Вие бяхте внесли един законопроект, какво стана с него бе, колеги? Мина в Комисията, не го пуснаха тук в пленарната зала да го разглеждаме. Той решаваше част от тези проблеми. Но понеже цената е много висока и Вие си траете, пасувате, този проект залежава някъде в кулоарите ли, къде не знам. Така че трябва да сме наясно с принципната постановка. Илюзия е, популизъм е да се говори, че сме против 300 лв. пенсии, но трябва да кажем истината за тези пенсии. Тази истина я плащат българските данъкоплатци. Тази истина се казва „допълнително половин милиард“. Още нещо. Колеги, към този член има и друго предложение на парламентарната група на ВОЛЯ. Виждам, че те не искат да го защитят. Знаете ли защо не искат да го защитят? 350 лв. предлагат те. Защото 620 млн. лв. допълнително струва през цялата година минималният размер на пенсиите да бъде 350 лв. Ние сме народни представители, ние решаваме как да се разходва бюджетът на държавното обществено осигуряване, как да се използват в случая и парите на българските данъкоплатци, защото те са 6 млрд. 205 млн. лв., които влизат тук в този бюджет. И затова трябва да разгледаме този параграф от всички гледни точки, а не само от гледната точка популизъм, от гледната точка избори 2021 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Предложението не е прието.

Прекратете гласуването

„Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 108,00 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Гьоков и група народни представители: „В чл. 11 числото „12,00“ се заменя със

Господин Гьоков, заповядайте. По текста, Ние предлагаме увеличаване на обезщетението за безработица в съответствие с нарастването на осигурителните доходи, а Вие замразявате това осигурително плащане. То е едно от основните осигурителни плащания и като цяло обезщетенията за безработица са съществен елемент от всички европейски социални системи. Работниците и служителите се осигуряват срещу риска да загубят работата си и това трябва да осигури защита за тях и техните семейства, като подпомагат доходите им, когато си загубят работата и докато търсят нова. Обезщетенията при безработица трябва да дадат спокойствие и възможност на останалите без работа да отделят повече време за намирането на ново работно място, което да съответства на образованието и квалификацията им, на техните умения и очаквания, а при възможност – да им даде време и възможност да се преквалифицират. Така обезщетенията за безработица спомагат за облекчаване на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка и за увеличаване на растежа. Сред „Обединени патриоти“ е много модерно да сте против помощите и да обяснявате, че липсата на пари за социална политика се дължи на раздаване с лека ръка на помощите. Затова обяснявам: това не е помощ, това е обезщетение, а предназначението на едно обезщетение е, след като човек е осигуряван на определен доход от труд, когато настъпи осигурителното събитие, в случая безработица, обезщетението да замести този доход от труд по адекватен начин. Сега Ви питам: тези нива на обезщетенията за безработица, които се установяват с бюджета за 2021 г. адекватни ли са и заместват ли дохода от труда? Смятайте – 12 лв. минимален дневен размер, което прави 240 лв. месечно, в никакъв случай не не може да бъде определен като адекватен или като адекватно заместващ доходите от труд. И още малко сметки, за да станат по-ясни нещата, за които говоря. Минимален среднодневен размер на обезщетението за безработица за 2021 г. ще е 12 лв. дневно или 240 лв. на месец. Това са цели 36 – 37% от минималната работна заплата за 2021 г. Миналата година поне беше 39 – 40%. Само заради сравненията, които много обичате да правите, ще се върна на далечната 2008 г. –при лошата Тройна коалиция, за да Ви кажа, че тогава минималното обезщетение е било 63% от минималната работна заплата, а сега, след десетина години при ГЕРБ и при „Обединени патриоти“ – 36% от минималната работна заплата. И всичко това в рецесия на икономиката и криза в условията на освобождаване на работна ръка, когато правителството тръби и се хвали, че подпомага хората в криза. криза. Ще продължа сравненията още малко. Това обезщетение е едва 65,2% от линията на бедност за 2020 г., тоест дори не я доближава. Страната ни има ангажимент до 2020 г. да бъде намален броят на хората, живеещи в риск от бедност, затова е недопустимо осигурителната система да генерира бедност, а този замразен размер на обезщетението прави именно това. То, не че с другите обезщетения и пенсии осигурителната система не генерира бедност и не разтваря ножицата на неравенствата. Ще повторя: такъв подход замразяване на обезщетението за безработица, е недопустим и справедливостта изисква, и затова нашето алтернативно предложение е такова, след като законодателно сме определили горната граница на обезщетението на 60% от средноосигурителния доход на лицето, да определим и долната граница от 60% от минималната работна заплата, минималният осигурителен доход или каквото искате друго да го наречем, тоест на 17,50 лв. дневно. Иначе се обезсмисля мотивацията и необходимостта от осигуряване при такива ниски обезщетения, които са под линията на бедност. Излишно е да Ви казвам, че с подкрепата на това предложение ще дадете глътка въздух на тези хора, които остават без работа заради кризата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Преди да дам думата за реплики, искам да помоля всички народни представители да си поставят маските, и то върху носа, иначе е безсмислено. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Госпожо Клисурска, заповядайте.